(HSS)** Prelazimo na 9. točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji

što je predlagatelj predlagao da se ovaj zakon raspravi u hitnom postupku. Sukladno čl. 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Moglo se podnositi amandmane do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, odbora uzeti riječ? Ne. Ako ne treba i ne žele ni oni onda otvaram raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a uvažena kolegica Nevenka Majdenić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana predsjednice Vlade, kolegice i kolege. Uvažavajući vrlo dobre odnose između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, i nadasve cijeneći vrlo značajnu ulogu koju je Savezna Republika Njemačka odigrala u našoj borbi za osamostaljenje i međunarodno priznanje, te znatnu tehničku i stručnu pomoć u provedbi našeg poslijeratnog oporavka i obnove te gospodarskih, tržišnih i pravni reformi, mi u Klubu zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržavamo potpisivanje ovog ugovora između dvije Vlade. Svima je poznata dosadašnja pomoć Savezne Republike Njemačke našoj zemlji, pomoć će nam i dalje biti potrebna i moramo uvažavati i podržavati naše bilateralne odnose na svim područjima života i rada. Ali isto tako nam je jasno da je Njemačka visoko pravno uređena zemlja, da je kolijevka europskog zakonodavstva i vrlo strogo cijeni i primjenjuje prihvaćene i dogovorene pravne norme i zakonske propise. U tom duhu svaki dvostruki pravni posao i pravni akt mora biti precizno i stručno definiran, sastavljen i provediv na obostranu korist a ne na nečiju štetu. Zbog toga su brojna međudržavna radna tijela predstavništva izaslanstva morala od pokretanja postupka za sklapanje ovog Ugovora 2003. godine pa do njegovog potpisivanja 2010. godine od strane obje Vlade odraditi velik posao oko svih tehničkih, pravnih, formalnih i institucionalnih normi pregovaranja. Sada je taj posao završen i pred nama u Hrvatskom saboru predstoji još posljednji čin u tom postupku to je potvrđivanje predmetnog ugovora. U svojoj novijoj povijesti od osamostaljenja do danas Hrvatska je sa Saveznom Republikom Njemačkom zaključila veliki broj dvostranih međunarodnih ugovora i sporazuma i ni jedan nije bio štetan po Republiku Hrvatsku. Hrvatskoj su ovim međunarodnim aktima stavljena na raspolaganje znatna financijska sredstva pod subvencioniranim kamatama i vrlo povoljnim uvjetima koji u tom vrijeme nisu se mogli dobiti nigdje u svijetu. Nadalje, Njemačka nam je samo od 2000. godine odobrila preko 4 milijuna eura bespovratnih sredstava, odnosno darovnica. Zbog toga mi u Klubu HDZ-a vjerujemo da će ovaj Ugovor biti koristan i da će realizacija projekta koji se njima financira doprinijeti realizaciji još jednog našeg strateškog cilja i postizanja europskih standarda na području vodnog gospodarstva. Ovim Ugovorom Vlada Savezne Republike Njemačke odobrava Vladi Republike Hrvatske ili drugom zajmoprimce kojeg Vlade zajednički izaberu zajam do 18 milijuna eura za projekt vodoopskrba i zbrinjavanje otpadnih voda u Republici Hrvatskoj, faza 3. Korištenje sredstava zajma utvrđivat će se posebnim ugovorom koji trebaju sklopiti Kreditna banka za obnovu i razvoj u Frankfurtu na Maini ili Vlada ili drugi izabrani zajmoprimac. S obzirom na ustaljena pravila potvrđivanja međunarodnih ugovora kojim država izražava spremnost da bude već vezana potpisanim ugovorima te da se u ovoj fazi ne mogu izvršiti izmjene i dopune teksta mi u Klubu zastupnika HDZ-a imamo povjerenja u državne institucije koje do sada su odradile postojeće faze postupka, te predlažemo da se ovaj Zakon prihvati po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepa kolegice. I u ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik kolega Klemenić. Izvolite. **Klemenić, Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Kao što znamo Njemačka je jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta, i jedna od osnivačkih članica Europske unije. Članica je Ujedinjenih naroda, NATO Saveza, skupine G8 i G4. Najveća je europska zemlja po broju stanovnika te ima najsnažnije europsko gospodarstvo. To su samo neke od činjenica vezane uz Republiku Njemačku a također je važno napomenuti da je Republika Njemačka u mnogim važnim momentima za našu zemlju odigrala značajnu i važnu ulogu. Prvenstveno sada mislim na noviju povijest kada je Njemačka svojim jakim utjecajem i političkom moći bila vrlo snažan oslonac u trenutcima stvaranja naše domovine, a financijskim, stručnim i tehničkim angažmanom dala je i kontinuirano daje snažnu potporu razvoju gospodarstva Republike Hrvatske. Tehničkom i financijskom pomoću Njemačka i na materijalan način demonstrira spremnost da kontinuirano pruža potporu Hrvatskoj na njenom putu prema europskoj uniji. Ugovori o financijskoj suradnji koji se sklapaju između dvije države, predstavljaju pravni temelj financijske suradnje, a prema informacijama koje se mogu iščitati na stranicama Njemačkog veleposlanstva u Hrvatskoj od 2000. godine Njemačka je Hrvatskoj u sklopu financijske suradnje osigurala oko 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, te omogućila kredite s povoljnom kamatom u ukupnoj vrijednosti od 265 milijuna eura, za vodoopskrbu i zbrinjavanje otpadnih voda, za poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za energetski projekat zaštite klime te gradnju luke Zadar. Pored financijske suradnje u sklopu njemačko-hrvatske tehničke suradnje Njemačka je Vlada od 1992. godine do danas stavila na raspolaganje sredstva u ukupnoj vrijednosti od 67,5 milijuna eura za projekte kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, poticanje gospodarstva i zapošljavanje u prehrambenoj industriji, izgradnja katastarskog sustava, reforma sustava strukovnog obrazovanja, integrirano upravljanje obalnim područjem te fond za studije i stručne kadrove. Ovim predmetnim Zakonom potvrđuje se ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o financijskoj suradnji koji je potpisan 17. veljače ove 2010. godine, a kojeg su prethodno ovlaštena izaslanstva obje države precizno utvrdila i usuglasila. Zapisnikom iz prosinca iz 2003. godine o radnim sastancima između predstavnika ministarstva obju Država utvrđeno da je da gospodarska reforma, izgradnja tržišnog gospodarstva posebice malih i srednjih poduzeća, te restrukturiranje turizma i opskrba pitkom vodom, gospodarenje vodama i zbrinjavanje otpadnih voda predstavljaju osnovna osnovna područja bilateralne gospodarske suradnje. Kako se ovaj projekt uklapa u prioritetno područje gospodarske suradnje između Savezne Republike Njemačke i Hrvatske, i ustvrđeno strateško opredjeljenje Republike Hrvatske kojim je od fundamentalnog značaja definirano očuvanje kvalitete voda, sprečavanje onečišćenja, zbrinjavanje otpadnih voda, te osiguravanje stabilne opskrbe vodom, predmetni zajam doprinijeti će ostvarenju spomenutih kvaliteta i postizanju europskih standarda na području javne vodoopskrbe. Isto tako ovim zakonom potvrđuje se ugovor između dviju Vlada o financijskoj suradnji i njime se formalno iskazuje pristanak Republike Hrvatske da bude vezana ugovorom o financijskoj suradnji o zajmu u iznosu od 18 milijuna eura sa sniženom kamatnom stopom, a spomenutim sredstvima biti će financirana treća faza projekta vodoopskrbe i zbrinjavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj. Prve dvije faze navedenog projekta financirane su ranije odobrenim sredstvima, i sredstava Pakta o stabilnosti i Njemačkih proračunskih sredstava. Navedena sredstva iz ovog zajma koja se potvrđivanjem ovog Ugovora stavljaju Republici Hrvatskoj na raspolaganje doprinijeti će postizanju Europskih standarda u javnoj vodoopskrbi i odvodnji te pročišćavanju otpadnih voda, što je ujedno i jedan od Hrvatskih strateških prioriteta. Vjerujem da smo svi u ovom Hrvatskom saboru jedinstveni u ovakvom stavu i da će zastupnici Hrvatskog sabora prepoznati prednosti ovog ugovora te jednoglasno dignuti ruku za ovaj zakon kojim se produbljuje suradnja između naše zemlje i Savezne Republike Njemačke, a osigurana sredstva biti će utrošena u već ranije definirane prioritete. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Novih prijava za raspravu nema. predlagatelj nema potrebe ništa posebno obrazlagati. Zaključujem raspravu. I zaključujem s time 9. točku dnevnog reda. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.